Nú síðast fyrir fáum dögum var sagt frá því í Fréttablaðinu, í viðtali við hæstv. umhverfisráðherra, að þessi kostnaður myndi hlaupa á milljörðum króna vegna þess að við höfum ekki staðið okkur nógu vel. Skilaboðin eru alltaf þau að það þurfi að grípa til harðra aðgerða til þess að sleppa við slíkar sektir og þá væntanlega draga úr framleiðslu og efnahagsumsvifum hér á Íslandi. En nú hefur formaður loftslagssjóðs upplýst um það í Fréttablaðinu að hægt sé að kaupa svokallaðar CER-einingar til að leysa þetta mál og það muni ekki kosta nema um 187 milljónir á núverandi gengi eða verði þessar einingar.

segja okkur frá þessu kerfi sem enginn virðist skilja eða gera sér grein fyrir hvernig virkar, því að við vitum ekki hvað verður um þetta fjármagn? Ég hef alla vega ekki heyrt skýringar á því frá þeim ráðherrum sem talað hafa mest um þetta.

Í fyrsta lagi er það sú staða að væntanlega munum við Íslendingar þurfa að greiða einhvern reikning fyrir að hafa farið fram úr losunarheimildum undanfarinna ára.

í losun. Hv. þingmaður leiddi þáverandi ríkisstjórn til þess að vera þátttakandi í Parísarsáttmálanum og ég var mjög ánægð með það skref hjá þáverandi ríkisstjórn, að gera nákvæmlega það, sem þýðir að þótt við þurfum að gera upp þessa losunarkvóta, sem við munum að sjálfsögðu gera með eins hagkvæmum hætti fyrir íslenska ríkið og mögulegt er og það mun þá væntanlega skýrast á allra næstu dögum eða vikum,

í raun og veru sóknarfæri fyrir íslenskt samfélag að ganga í gegnum græna umbreytingu með því að draga úr losun og auka bindingu. Það er það sem við sjáum þjóðir heims almennt vera að gera. Þær eru að greina tækifærin sem felast í því fyrir atvinnulífið, fyrir sjávarútveginn, fyrir landbúnaðinn, fyrir iðnaðinn, að fara nákvæmlega þessa leið, að draga úr losun,

ál í heimi. Við þurfum að gera þetta á okkar forsendum því að það hefur reynst best, í stað þess að vera sektuð fyrir að hafa byggt upp hér

áhrifin af Kyoto-bókuninni og þær fullyrðingar sem við höfum heyrt ítrekað, að Ísland muni þurfa að borga milljarða af þeirri ástæðu. En svo kemur

Það er hins vegar ekki svo að við séum óviljug að greiða einhverjar sektir sem einhver annar hafi ákveðið heldur snýst þetta um það að við ákváðum að verða þátttakendur í þessu fyrirkomulagi sem snýst um að ríki heims axli skuldbindingar sínar og hafi efnahagslega hvata til að draga úr losun. Þannig að þetta snýst ekki um einhverjar sektir sem detta af himnum ofan til okkar saklausra Íslendinga heldur erum við búin að ákveða að vera með og hv. þingmaður hefur stutt það. Við munum hins vegar gera það með eins hagkvæmum hætti og unnt er. Þessar fréttir hafa verið nokkuð á reiki, ég viðurkenni það, þetta mun skýrast á næstunni og ég vænti þess að umhverfisráðherra muni gera tillögu um það hvernig við gerum þetta upp og sá aðili sem hv. þingmaður vitnar til, Halldór Þorgeirsson, hefur auðvitað gegnt trúnaðarstörfum fyrir stjórnvöld á þessu sviði og hefur verið okkur gríðarlega mikilvægur ráðgjafi einmitt í þessum

beinast að því að taka utan um fólkið sem misst hefur vinnu í listageiranum, í ferðaþjónustunni, í veitingabransanum og síðan hitt, að styðja fólk í fyrirtækjum í þessum greinum, sem og fólkið sem orðið hefur Þegar við horfum á þetta sjáum við að Ísland er eina þjóðin sem orðið hefur fyrir gengishruni, og það verulegu gengishruni, vegna krónunnar. Við erum eina þjóðin í Evrópu sem hefur upplifað verðbólgu á krepputímum. Síðan er helsta haldreipi þeirra sem slá skjaldborg um krónuna og verja hana með kjafti og klóm, að það verði alltaf minna atvinnuleysi á Íslandi út af íslensku krónunni. Og viti menn, þegar við horfum til Þýskalands er það innan við 5%

fram skilyrði varðandi sóttvarnaaðgerðir, skýra tímasetta áætlun um afléttingu takmarkana, eitthvað sem er mjög kunnuglegt, töluleg viðmið þar sem frekari hömlur eða aflétting þeirra er tengd við nýgengi smits, allt mjög eðlileg sjónarmið. Ég vil spyrja hæstv. ferðamálaráðherra að því hvort hún taki undir þessi sjónarmið Samtaka atvinnulífsins og hvernig hún muni beita sér fyrir því innan ríkisstjórnarinnar að nákvæmlega þetta verði gert, að eyða óvissu sem allra fyrst.

Við höfum vegna þess komið með ný úrræði, slípað til skilyrði í fyrri úrræðum og ávallt verið með augun á þeim bolta, tilbúin að horfa á stöðuna eins og hún er og bregðast við. Mér finnst við heilt yfir hafa gert það nokkuð vel. Við höfum farið í mjög stórar aðgerðir sem hafa haft hér pólitískan stuðning, bæði til að koma fyrirtækjum til bjargar, til að hjálpa þeim að komast yfir þetta tímabil, en líka með því að fjárfesta enn frekar og spýta í í ákveðnum kerfum sem við við viljum sækja sérstaklega fram, hvort sem það er í þágu nýsköpunar eða frekari fjárfestingarverkefni í samgönguframkvæmdum og öðrum verkefnum. Auðvitað hefur legið fyrir í töluverðan tíma að þessi staða kallar á

á að bóluefni komi fljótlega og það verði þá í raun einhvers konar lúxusverkefni að fást við að vera ekki lengur að horfa á allt árið 2021 sem mjög þungt ár heldur verði það ár viðspyrnunnar. Fyrirsjáanleiki er mikilvægur og hann er góður og við höfum veitt hann þar sem við höfum getað. Það er ekki hægt að biðja um fyrirsjáanleika þegar ytri aðstæður sem við höfum enga stjórn á eru helstu áhrifaþættir í því hvaða ákvarðanir er hægt að taka.

Við verðum að taka okkur saman í andlitinu. Herra forseti. Fá ef nokkur lönd eru eins háð ferðaþjónustu og Ísland og hvar er atvinnuleysi helst að finna? Jú, það er í ferðaþjónustunni þannig að auðvitað helst það í hendur að við séum með mikið atvinnuleysi þegar sú atvinnugrein sem við erum háðust af öllum löndum hrynur og lamast. Þá er það starfsfólkið í þeim geira sem missir atvinnu tímabundið. Hér er talað um að úrræðin hafi ekki verið nógu mikil. Ég ætla ekki fara að þylja þau öll upp en hlutabótaleiðin, styrkur til uppsagna, lokunarstyrkir, tekjufallsstyrkir, viðspyrnustyrkir, frestun á staðgreiðslu og frekari innspýting eru dæmi um aðgerðir sem við höfum farið í sem hafa skipt mjög miklu máli.

Aðgerðin mun fela í sér að tekjuhæsta fólkið mun komast hjá því að borga 770 millj. kr. í samneysluna sem maður hefði haldið að flokkur hæstv. forsætisráðherra, sem kennir sig við félagshyggju, hefði viljað nýta með öðrum hætti.

Þetta gerir ríkisstjórnin loksins eftir viðstöðulausa baráttu verkalýðshreyfingarinnar og stjórnarandstöðunnar í fleiri mánuði, allt frá upphafi þeirra efnahagsþrenginga sem nú verða sífellt alvarlegri. Þetta er samt sama ríkisstjórnin og þurfti ekki nema einn dag til þess að finna 25 milljarða kr. í vasanum til að koma til móts við frekjukast Samtaka atvinnulífsins um daginn. Eins og hendi væri veifað var boðað til blaðamannafundar við Ráðherrabústaðinn þar sem hæstv. forsætisráðherra muldi frekar undir fyrirtæki og fjármagn í landinu. Hæstv. ráðherra hefur sagt að við séum öll í sama báti í þessum ólgusjó sem nú ríður yfir íslenskt efnahagslíf, en dæmin sanna einfaldlega hið gagnstæða. Ég vil því spyrja hæstv. ráðherra: Hvers vegna er hún að mylja undir þá ríku? Hvers vegna er hún, eins og aðalhagfræðingur Kviku banka benti á á dögunum, að deila peningum almennings til þeirra sem þurfa þá ekki þegar þúsundir eru atvinnulaus og Landspítalinn býr við aðhaldskröfu?

Við skulum bara fara yfir dæmin um það sem þessi ríkisstjórn hefur gert til að auka jöfnuð hér á landi og bæta lífskjör. Hér var samþykkt réttlátara skattkerfi, þrepaskipt skattkerfi, sem skilaði skattalækkun til þeirra tekjulægstu. Er það að mylja undir hina ríku? Ég held ekki.

töluvert minna en fjárhagsaðstoð sveitarfélaga hefur hækkað á þessu sama kjörtímabili sem nú er til umræðu. Hv. þingmaður ætti kannski að velta því fyrir sér og ræða við sína sveitarstjórnarmenn. Já, við höfum lengt fæðingarorlof. Er það að mylja undir hina ríku eða er það til að tryggja betur lífsgæði ungs fólks sem gögn sýna að hefur einmitt setið eftir þegar við skoðum áratug aftur í tímann? Við innleiddum hér nýtt kerfi hlutdeildarlána til að styðja við þá sem eiga að þurfa að kaupa nýtt húsnæði og hafa átt erfitt með það á undanförnum árum. Er það að mylja undir þá ríku, hv. þingmaður? Er það dæmi sem sýnir það? Er sú ráðstöfun sem ákveðið hefur verið að ráðast í, að endurskoða kerfi almannatrygginga þannig að fjárhæðir sem renna í bætur til þeirra sem minnst hafa í þeim hópi hækki hlutfallslega meira en hinna? Ég spyr hv. þingmann um þessi dæmi. Er það að hækka fjármagnstekjuskattinn upp í 22%, en vissulega endurskoða tekjustofn eins og kveðið er á um í stjórnarsáttmála, endilega dæmi um það að mylja undir hina ríku? Hv. þingmaður verður að velta því fyrir sér þegar hún segir að dæmin sanni eitthvað og það að vísa í hagfræðing Kviku banka,

Það mátti skilja það af orðum hennar og mér finnst það áhugavert ef svo er. Þær þjóðir sem við berum okkur saman við, þar sem jöfnuður er mestur og velsældin mest, eru einmitt þær þjóðir sem hafa þrepaskipt skattkerfi. Mér finnst því áhugavert, þegar hv. þingmaður kemur hér upp og ræðir um hvað ríkisstjórnin hefur gert, að hún hafi þessa afstöðu. Ég bara tek það með mér út úr þessum fyrirspurnatíma. Ég vil líka nefna það, af því að hv. þingmaður ræðir um aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna heimsfaraldurs, að stærsta einstaka aðgerðin hefur einmitt snúist um að tryggja að viðhaldið ráðningarsambandi og verið áfram í hlutastörfum. Það er best nýtta úrræði ríkisstjórnarinnar þegar við horfum á það sem gert hefur verið. Um 20 milljarðar hafa runnið til þess og það munum við framlengja fram á sumar.

Tekjuviðmið, eins og þau eru núna í skaðabótunum, eru kolröng og það er alveg með ólíkindum að þarna vantar upp á 87%. Það þýðir á mannamáli að verið er að gjaldfella vinnu hóps fólks sem gæti lent í slysum og borga honum nærri helmingi lægra en hann ætti að fá.

Hún hefur kannski ekki náð að vinnast jafn hratt og vonir stóðu til en frumvarp var lagt fram á Alþingi sem náðist ekki að klára um þessa endurskoðun.

tekjuviðmið, um fjárhæð á frádráttarreglum og öllu þessu. Það stóð síðan til að endurskoða

sem er oft komið inn á, þá segir auðvitað í skaðabótalögunum að örorkunefnd semji þessa töflu og það er auðvitað ansi skýr lagaheimild. Nefndin hefur aukið og endurbætt töflurnar talsvert

Herra forseti. Framhaldsskólaárin eru mikil mótunarár í lífi ungmenna. Það er oftar en ekki þar sem vinasamböndin verða til. Við lærum á okkur sjálf, þroskumst og finnum leiðir okkar til framtíðar. Ég vil taka það fram hér í upphafi að ég var og er enn á því að stytting framhaldsskólans hafi verið misráðin einmitt vegna þessa mikilvæga þáttar á þessum árum en það er önnur umræða. miður voru stjórnvöld ekki nógu framsýn í haust til að vera undirbúin með viðbragð við annarri og þriðju bylgju faraldurs. Það má segja að eðlilegt hafi verið að öllu hafi verið skellt í lás í framhaldsskólanum í vor þegar veiran mætti fyrirvaralaust. En þá þegar hefði vinna átt að hefjast hjá yfirmanni menntamála við að skapa þennan grundvöll til félagsþátttöku sem nauðsynlegur er meðfram náminu. Hvernig er hægt að koma ungmennum í gegnum þetta án þess að þau hljóti varanlegan skaða af? Nemendur í tíunda bekk grunnskóla fá að stunda sitt nám með grímur en jafnaldrar þeirra í fyrsta bekk framhaldsskóla hafa ekki mætt í skólann í allt haust. Nú skal það tekið alveg skýrt fram að ég er fylgjandi sóttvarnaráðstöfunum svo að ég er ekki að biðja hæstv. ráðherra um að svara mér með því einu að þetta séu bara reglurnar, heldur að svara þeim foreldrum sem nú hafa gríðarlegar áhyggjur af heilsu og líðan barna sinna, hvort ráðherra hafi í hyggju að hugsa út fyrir boxið í leit að lausn svo að mæta megi þörfum þessa hóps.

Virðulegur forseti. Ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni um mikilvægi þess að við getum haft í boði eins mikið staðnám og við mögulega getum á þessum erfiðu tímum. Ég vil einnig upplýsa hv. þingmann um það að í upphafi haustmisserisins byrjuðu framhaldsskólarnir á því að vera með staðnám. Það voru að vísu ákveðin hólf en okkur tókst að halda þessu gangandi þar til að það þurfti því miður að herða sóttvarnaráðstafanir, vegna þess að við erum að kljást við sameiginlegan óvin sem er veira. Ef ég gæti breytt öllu í dag myndi ég breyta því að þessi veira væri ekki þarna og allt unga fólkið okkar væri að stunda nám. En það er bara því miður ekki svo. Ég vil nefna nokkra þætti sem við fórum í og hvernig við höfum verið að vinna þetta. Við forgangsröðuðum í þágu þeirra sem eru á fyrsta ári í framhaldsskóla. Þau voru í meira staðnámi en aðrir. Það var hluti af þeirri áætlun sem við fórum í. Í annan stað þá forgangsröðuðum við líka í þágu þeirra sem voru í verknámi og voru í listnámi og margir af þeim nemendum hafa getað verið í sínum framhaldsskólum allan tímann.

Herra forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Já, ég vildi líka að það væri ekki veira en það er ekki svar. Í gærkvöldi heyrðum við í skólastjórnanda sem lýsti góðu gengi nemenda og litlu brottfalli. Nú skulum við alveg hafa það í huga að skólar hafa fæstir lokið haustönn og því varla ljóst með brottfallstölur. Brottfall nemenda úr framhaldsskólum hér á landi er hvorki meira né minna en helmingi meira en á hinum Norðurlöndunum. Við skerum okkur algerlega úr þar sem einn af hverjum fimm telur sig ekki eiga heima í okkar framhaldsskólakerfi og einn af hverjum fjórum drengjum. Það ætti að vera tilefni stjórnvalda til að ráðast í harkalegar aðgerðir til að mæta þessum ungmennum alla jafna, ekki bara í heimsfaraldri. Það kom neyðarkall frá foreldrafélagi Menntaskólans við Sund. Dagleg rútína er fokin og jafnvel afburðanámsmenn eru af foreldrum sagðir vera að falla í áföngum og úr námi. Þetta er upplifun foreldra sem búa með börnunum en hitta þau ekki

Við höfum verið að gera allt sem í okkar valdi stendur til að tryggja sem mest staðnám og koma til móts við þessar ótrúlegu aðstæður. Ég fór aðeins yfir það hvernig við erum að styðja við stoðþjónustu. Ég ætla líka að nefna nokkra þætti í því hvernig við erum að fara í gegnum þessa önn. Það er verið að taka tillit til þess í námsmatinu, m.a. með því að það er sveigjanlegra en ella.

Til að mynda á vormisseri bjuggust mjög margir við að brotthvarf yrði meira. Það var ekki raunin. Það bjuggust mjög margir við að einkunnir yrðu lægri. Það var ekki raunin. Það sem við erum að fara í núna,

Virðulegi forseti. Ég vil þakka fyrir það tækifæri að geta veitt þinginu skýrslu um stöðu mála. Ég held að það sé ekkert nema heiðarlegt að segja það, við þær aðstæður sem nú eru í samfélaginu, af völdum Covid-19 og þeirra sóttvarnaráðstafana sem þjóðin hefur þurft að grípa til, að staðan á vinnumarkaði er grafalvarleg. Það væri rangt að halda öðru fram í þessum sal. Í lok október var heildarfjöldi atvinnulausra rúmlega 20.000 í almenna atvinnuleysistryggingakerfinu ásamt tæplega 5.000 manns sem eru í hlutastörfum í gegnum hlutabótaleiðina. Nemur það rúmlega 11% atvinnuleysi á landsvísu. nú er að taka við mánuður þar sem atvinnuleysi eykst almennt í íslensku samfélagi vegna árstíðabundinnar sveiflu og er því búist við að atvinnuleysi verði yfir 11% fram yfir páska. Við búumst ekki við því að vinnumarkaðurinn taki almennilega við sér fyrr en að við förum að horfa til jákvæðra frétta af lyfjum til bólusetninga. Sem betur fer erum við að horfa á slíkar fréttir ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir íslenskt samfélag að það takist vegna þess að, eins og bent hefur verið á, m.a. í umræðum um fjárlög, fjárlög gera ráð fyrir því að við komum ferðaþjónustunni að einhverju eða allverulegu leyti af stað á næsta ári. Ferðaþjónustan hefur orðið hvað mest fyrir barðinu á faraldrinum og greinar henni tengdar. En það er líka rétt að fjalla um aðrar greinar sem hafa farið

þess veðurfars sem er á Íslandi, þar sem alla jafna er minna um byggingarframkvæmdir en yfir sumarmánuðina.

á milli október 2019 og 2020, voru tæplega 5.300 fyrir ári en eru nú 13.300. Á Suðurnesjum hefur fjölgað um um tæplega 2.200 manns milli ára og eru í dag tæplega 3.300 atvinnulausir einstaklingar á Suðurnesjum. Við höfum gripið til margra aðgerða og ég ætla ekki að þylja þær upp hér en ég ætla að fara yfir þær áherslur sem lagðar verða í vetur, sem er að ganga í garð, hvað varðar þjónustu við atvinnulausa einstaklinga. Þar ber fyrst að nefna Nám er tækifæri, þar sem við erum með 3.000 námspláss sem eru ætluð einstaklingum sem hafa verið án atvinnu í sex mánuði eða lengur.

verið atvinnulaus. Það getur gilt í allt að sex mánuði og styrkurinn getur numið 322.000 kr. á mánuði með hverjum einstaklingi sem fyrirtæki eða opinber stofnun tekur í vinnu. Við höfum breytt reglugerð nú á haustdögum sem þýðir að allir sem hafa verið sex mánuði án atvinnu taka með sér 100% styrk inn í 100% starf hjá atvinnurekanda. Við erum að veita fullan styrk til þess að fyrirtæki geti tekið fólk af atvinnuleysisskrá. Það er í undirbúningi að koma á samstarfi við nokkur stór sveitarfélög, opinberar stofnanir og atvinnurekendur almennt um að skapa störf með styrk til að taka við þessu.

Jafnframt hefur verið gefið í hjá vinnumiðlun Vinnumálastofnunar þar sem að meðaltali 175 störf eru auglýst og er það aukning frá því fyrir ári, úr 135 störfum. En við þurfum að halda áfram. Þessi vetur verður þungur í atvinnulegu tilliti en sem betur fer glittir í bóluefni og besta og mikilvægasta leiðin til að koma atvinnulífinu af stað er að koma ferðaþjónustunni

í Fréttablaðinu, með leyfi forseta: „Það er kominn tími til að draga markvisst úr þessari langvarandi óvissu og setja fram skýra áætlun um aðgerðir til loka faraldursins.“ Þetta er akkúrat það sem við

Virðulegur forseti. Já, það hefur einkennt málflutning hv. þingmanns hér síðan þessi veira kom upp að hann hefur talið sig sjá fyrir hvernig veiran hagar sér. Þegar veiran kom fyrst

Það er einfaldlega svo að við vorum með atvinnugrein sem er gríðarlega öflug, sem er ferðaþjónustan, og margt sem tengist henni lokaði einfaldlega tímabundið. Við erum að ráðast í fjölþættar aðgerðir

En sem betur fer glittir í endann á þessari veiru og það mun skipta mestu máli í því að draga úr atvinnuleysi hér á landi. Það er einfaldlega óheiðarlegt að viðurkenna ekki (Forseti hringir.) að það er fyrst og fremst ferðaþjónustan sem þetta er að hafa áhrif á.

Það er eins og hæstv. ráðherra hafi ekki góðan málstað að verja því að hann ver tíma sínum í að hnotabítast út í þann sem hér stendur í staðinn fyrir að einhenda sér í að segja frá því hvað hann vilji gera.

að brúa bilið fyrir atvinnulífið, fyrir almenning á meðan veiran gengur yfir. Þetta er ekki varanlegt ástand. Það er það sem ríkisstjórnin hefur lagt upp með. Stefnan er kýrskýr. Við héldum fyrst að þetta yrði stutt bið. Hún hefur lengst og þess vegna höfum við lengt í aðgerðunum. Þess vegna höfum við komið með nýjar aðgerðir, viðspyrnustyrki, lokunarstyrki o.s.frv. En eru þær aðgerðir þannig að þær nái utan um alla? Það er það sem hefur verið rætt hér undir þeim aðgerðum sem hafa verið til umfjöllunar. Það er umræðan sem er fullkomlega eðlilegt að eigi sér alltaf stað. Ríkisstjórnin hefur teygt sig vel áfram. Hún hefur teygt sig vel yfir fyrirtækin í landinu til að verja störfin þannig að viðspyrnan geti verið kraftmikil.

Það er verið að gera þetta allt á miklum hraða, að forma aðgerðir til að grípa inn í og bregðast við aðstæðum hverju sinni. Stefna ríkisstjórnarinnar er algerlega skýr. Við ætlum að standa með fólki, við ætlum að standa með fyrirtækjum til að brúa þetta bil

var Vinnumálastofnun alveg upp fyrir haus bara að afgreiða umsóknir og greiða út bætur vegna þess að um fjórðungur vinnumarkaðarins á þessum tíma fór um Vinnumálastofnun. Á sama tíma var fólk að aðlaga að aðlaga sig þeim breyttu aðstæðum að vinna heiman frá sér og stofnunin var líka að þjálfa nýtt fólk sem hún bætti við sig. En þegar leið á sumarið var hægt að fara að auka áhersluna á vinnumiðlun Vinnumálastofnunar.

í ákveðinn tíma. Greiðslustofa atvinnuleysistrygginga hefur haft rúmlega 200 manns til skoðunar vegna þess að þeir hafa hafnað vinnu og 80 manns hafa tapað bótum af þeim sökum.

að fyrirtæki nýti sér þá leið að atvinnuleysisbætur fylgi nýjum störfum. Það er gríðarlega mikilvægt að við gerum allt til þess að fá fólk út á vinnumarkaðinn aftur. Því fyrr því betra.

Við erum búin að rýmka reglurnar til fyrirtækja þannig að þau geti fengið ráðningarstyrk með hverjum starfsmanni. Það er full ástæða til að nota þessa umræðu líka til að auglýsa það,

framlags í lífeyrissjóð, í styrk til að ráða atvinnuleitanda í allt að sex mánuði. Þeir geta fengið 322.804 kr. í ráðningarstyrk með hverjum starfsmanni í allt að sex mánuði. Það er búið að rýmka reglurnar líka og stytta

Ég held að það sé ljóst að aðgerðir á því málefnasviði sem heyrir undir hæstv. ráðherra eru gríðarlega mikilvægar í því samhengi sem við erum að glíma við, afleiðingar Covid-faraldursins. Ég vildi kannski aðeins skipta um takt í þessari umræðu, ef ég má, og spyrja hæstv. ráðherra: Ef við horfum aðeins lengra fram í tímann veltum fyrir okkur hvernig staðan er þegar við erum búin að glíma við hinar bráðu aðstæður sem nú eru uppi, er hæstv. ráðherra þá ekki sammála mér um það að leiðin fram á við, til að losna út úr því atvinnuleysi sem nú þegar hefur gert vart við sig og mun sennilega vaxa á næstu mánuðum, hlýtur að vera sú, og ég bið hæstv. ráðherra að deila hugsunum sínum um það með mér, að greiða leið atvinnulífsins til þess að skapa fleiri störf? Ég velti fyrir mér hvort hæstv. ráðherra er kominn í þá vinnu að velta því fyrir sér á sínu málefnasviði hvernig hægt sé að gera breytingar sem stuðla að því að atvinnulífið nái viðspyrnu þegar versta höggið hefur gengið yfir og hvernig við getum bætt stöðu íslensks atvinnulífs þannig að það nái að skapa störf í stað þeirra sem glatast hafa nú á undanförnum mánuðum.

frá byrjun verið að fara yfir það með hvaða hætti hægt er að grípa inn í og bregðast við og skapa störf.

einföldun regluverks ýmiss konar, eins og við erum með í undirbúningi þegar kemur að húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsmálum, sem tengist allt lífskjarasamningunum. Allt virkar þetta mjög vel og er mikilvægt.

við bráðaaðstæðum og vanda sem er brostinn á og reyna að milda það högg eins og við getum. Næsta skref er, eins og hæstv. ráðherra nefndi, auðvitað mjög háð því hve fljótt ferðaþjónustan getur tekið við sér aftur. Það myndi muna langmestu í sambandi við hagvöxt og fjölgun starfa hér á næstu mánuðum og misserum ef ferðaþjónustan kæmist í gagnið sem fyrst aftur. Svo er þriðja þrepið kannski langtímahugsunin,

Virðulegi forseti. Já, ég held að þetta sé alveg rétt hjá hv. þingmanni og ég held að við séum sammála um að við erum í fyrsta lagi að hugsa í bráðaaðgerðum og í öðru lagi hvernig við getum komið

Herra forseti. Þann 11. júlí sl. var frétt um það í Fréttablaðinu að allar líkur væru á að fjölga myndi í hópi þeirra íbúa á Suðurnesjum sem teljast vera sárafátækir. Brýnt er að stjórnvöld og samfélagið allt komið til aðstoðar, sagði þá Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar, sem er í velferðarvakt stjórnvalda. Velferðarvaktin fundað í sumar með bæjaryfirvöldum og öðrum hagsmunaaðilum á Suðurnesjum þar sem staðan í kjölfar Covid-19 faraldursins var rædd. Atvinnuleysi á Suðurnesjum í október var 21,1% og búist er við að það aukist enn. Það er mikið atvinnuleysi á Suðurnesjum og þegar fólk dettur út af uppsagnarfresti í haust og fer á strípaðar atvinnuleysisbætur þá vitum við að það verður mikill vandi. Þá mun fólk búa við mikla fátækt. Það er einsýnt að þarna mun fólk búa við sárafátækt, er haft eftir Vilborgu í fréttinni frá því í sumar. Samfélagsmiðlar sýna því miður að margir atvinnulausir eiga mjög erfitt. Á samfélagsmiðlum fjölgar áköllum og óskum eftir matargjöfum eða eftir hjálp við að kaupa varahluti í heimilistæki, svo dæmi séu tekin. Mjög margar sögur eru af Suðurnesjum, af hjálparbeiðnum frá fólki sem á ekki fyrir mat eða öðrum nauðsynjum. Ég spyr því hæstv. félags- og barnamálaráðherra hvort velferðarvaktin hafi gefið honum nýlega skýrslu um ástandið á Suðurnesjum.

Ráðherra ætlar ekki að reyna að fegra þá stöðu vegna þess að hún er grafalvarleg. Almennt hefur ríkisstjórnin ráðist í aðgerðir sem miða að

afurð samtalsins sem þar fór fram. En síðan erum við líka núna með beiðni og var kynnt á föstudaginn, og verður væntanlega til umræðu hér í tengslum við 2. umr. fjárlaga, um 900 milljónir sem eru ætlaðar til þess að styðja við félagslega viðkvæma hópa. hópa. Varðandi það samtal sem er í gangi þá höfum við verið í góðu samtali við velferðarvaktina en líka við félagsmálastjóra á viðkomandi svæði. Ég funda mánaðarlega með öllum félagsmálastjórum á landinu og gerði það síðast í gær þar sem við vorum að fara yfir væntanlegar félagslegar aðgerðir. Þannig að já, ég hef lagt mig fram um að vera í góðu sambandi og samtali við bæjaryfirvöld á svæðinu og fólk á svæðinu og er tilbúinn til þess að hlusta ef ábendingar eru um einstaka atriði.

áður átt orðastað við hæstv. ráðherra um það sem mér finnst hróplegt óréttlæti, þá ákvörðun ríkisstjórnarinnar að lengja tekjutengt tímabil atvinnuleysisbóta fyrir helming þeirra sem voru atvinnulausir í ágúst. Hinir 10.000 sem misstu vinnu í febrúar eða fyrr eru skildir eftir þótt dagljóst sé að enga vinnu er að fá í atvinnukreppu fyrir þá atvinnuleitendur. Þeir verst settu eru skildir eftir í mjög erfiðri stöðu. Að lengja tekjutengda tímabilið fyrir alla en ekki bara þá sem styst hafa verið atvinnulausir gæti aldrei kostað meira en 5 milljarða kr. Til samanburðar samþykktum við fyrir nokkrum dögum tekjufallsstyrki til fyrirtækja sem gætu kostað um 30 milljarða og í dag er mælt fyrir viðspyrnustyrkjum til fyrirtækja sem gætu kostað ríkið um 20 milljarða. Þetta er til viðbótar öðrum styrkjum til fyrirtækja sem sannarlega er þörf á. En heimilin hafa líka orðið fyrir miklu tekjufalli og þurfa viðspyrnu en hæstv. ríkisstjórn er tregari til að bregðast við þeim vanda. Á næstu mánuðum mun þeim fjölga jafnt og þétt sem eiga engin önnur úrræði en að leita til sveitarfélaga um fjárstyrk sem er í öllum tilfellum lægri en grunnatvinnuleysisbætur og skilyrðin ströng um úthlutun styrkjanna.

Er ekki það allra minnsta sem ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur getur gert í þessari stöðu að lengja atvinnuleysisbótatímabilið um 12 mánuði? Eða telur hæstv. félags- og barnamálaráðherra rétt að fólkið neyðist til að segja sig til sveitar í atvinnukreppu og heimsfaraldri?

En mig langar að ræða aðeins frekar við hæstv. ráðherra um ráðningarstyrkina. Ráðningarstyrkirnir eru úrræði sem hefur verið notað áður. Ég

þetta ekki fram. Ég velti því fyrir mér hvort þetta sé hreinlega svo lítið að stofnunin telji ekki ástæðu til að tíunda það eða þá að þetta séu upplýsingar sem erfitt er að taka saman í

og treystir því að aftur komi betri tíð með blóm í haga, getur byrjað með aðstoð þessara styrkja að ráða inn fólk fólk heldur fyrr en ella væri og jafnvel fyrr en tekjuflæðið til fyrirtækisins hæfist ef þessu er haldið nægilega vel að fyrirtækjunum og, eins og ég nefndi áður, skilmerkin nægilega víð. Mér þætti gaman að heyra ráðherra

þess að maður gefur heldur ekki þau skilaboð út í atvinnulífið að það geti allir fengið styrki með öllum launamönnum. Þetta er fyrst og fremst hugsað til fyrirtækja sem geta bætt við sig og sem brú gagnvart atvinnuleysi. Ef við ætlum að fara of nálægt þessari línu þá er þetta einfaldlega orðinn stuðningur og ríkisstyrkur við fyrirtæki. Þá er það úrræði sem á ekki að vera á höndum Vinnumálastofnunar eða atvinnumálaráðherra að útfæra, líkt og tekjufallsstyrkir, viðspyrnustyrkir og annað sem er á hendi hæstv. fjármálaráðherra og hann hefur mælt fyrir þeim hér. Þannig að það kann að vera að hægt sé að gera meira í þessu, en ég veit ekki

að sækja vinnu. Þetta getur einmitt haft mikið að segja, til að mynda þegar nýsköpunarfyrirtæki eru að fara af stað og þurfa kannski smáaðstoð til þess að fara í gang. Mig langar samt í seinni seinni umferðinni að inna hæstv. ráðherra eftir úrræðinu sérstökum stuðningi við tekjulágar barnafjölskyldur.

að ráðuneytið hafi frumkvæði annars vegar í því að hvetja sveitarfélög til að nota þessi úrræði, en hins vegar líka í því að hvetja sveitarfélög til að skoða og meta

Á sama tíma erum við búin að vera í samtali við sveitarfélögin og félagsþjónustuna að kortleggja hvernig fjárhagsaðstoðinni er háttað milli sveitarfélaga. Það er mismunandi og það er ekkert ósennilegt að það leiði til frekari aðgerða þegar við komum inn í nýtt ár.

ráðherra minnast einu orði á stærsta einstaka hópinn sem er atvinnulaus um þessar mundir og það eru innflytjendur. 7.000 innflytjendur eru án atvinnu á Íslandi. Innflytjendur, sem voru hreyfiafl í síðasta góðæri, eru nú tæpur helmingur allra atvinnulausra. En það er ekki að sjá að vinnumarkaðsaðgerðir ríkisstjórnarinnar miðist að þörfum þessa hóps nema að verulega litlu leyti.

erfitt fyrir að nálgast upplýsingar um réttindi sín og úrræði. Ég vil spyrja hvers vegna hæstv. ráðherra talaði ekki um þennan stærsta hóp atvinnulausra á Íslandi í framsögu sinni.

og við erum líka með talsvert fjármagn í þeim 900 milljónum, bæði í þeim fjármunum sem voru hér í félagslegum aðgerðum í vor og aftur núna,

Ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvort það standi til að veita innflytjendum aðgang að háskólanámi, t.d. íslensku á háskólastigi. Og mig langar aðeins að tala við hæstv. ráðherra um ósýnilega fólkið, t.d. Pólverja sem tala hvorki ensku né íslensku og hafa engar leiðir til þess að kynna sér réttindi sín. Hvað ætlar hæstv. ráðherra að gera til að koma til móts við þann hóp? Þurfa þau að bíða fram í janúar eða er mögulega hægt að opna símalínu Vinnumálastofnunar aftur þannig að þau geti a.m.k. talað við einhvern á pólsku um réttindi sín, lágmarksréttindi á vinnumarkaði? Mig langar líka að tala um skelfilegan húsakost þessa sama ósýnilega fólks.

allmargar spurningar í þessu. Í fyrsta lagi af hverju þetta úrræði er tímabundið. Það stafar einfaldlega af því að það er yfirleitt þannig í stjórnsýslunni. Mín reynsla er alla vega sú að varanlegar aðgerðir byrja oft með tímabundnum aðgerðum og svo átta menn sig á því hvort þær virka.

Vinnumálastofnun hefur líka sett upp sérstaka deild innan stofnunarinnar og gert skipulagsbreytingar til að leggja meiri áherslu á innflytjendamál og útlendingamál og málefni útlendinga í tengslum við þá niðursveiflu sem verið

Ég óskaði eftir því við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að samhliða þeirri rannsókn yfirfæru þau lög og reglur í samstarfi við ráðuneytið með það að markmiði að skoða hvar við getum gripið inn í varðandi lagabreytingar, varðandi þætti sem hægt er að breyta

Þessi umræða í dag hefur komið víða við og verið mjög áhugaverð og upplýsandi og ég vil þakka hæstv. ráðherra sérstaklega fyrir greinargóð svör.

fjárfesti meira í verkefnum á Suðurnesjum. Ráðherra nefndi hér fjölmargar almennar aðgerðir og talaði um að hann væri í góðu sambandi við sveitarstjórnir á svæðinu, sem er vel. Mig langar þá til að spyrja ráðherra hvort það standi

horfi sérstaklega til þessa svæðis. En það væri fullkomlega eðlilegt miðað við það sveiflukennda hagkerfi sem Suðurnesin sannarlega eru.

þar, til að þjónusta þann fjölda sem er atvinnulaus. En við höfum líka verið í viðræðum við Reykjanesbæ um verkefni sem er kannski ekki hugsað í þeim tilgangi beint að flytja opinber störf á Suðurnes en mun valda því að opinberum störfum mun fjölga á Suðurnesjum.

á sérstöku búsetuúrræði fyrir þessa einstaklinga og hafa viðræður verið í gangi við Reykjanesbæ um slíkt. Eðli máls samkvæmt mun það skapa á bilinu 20–30 störf á svæðinu.

lánveitingar til uppbyggilegra verkefna. Eins og ég segi þá er það náttúrlega á ábyrgð okkar sem stjórnvalds að horfa til framtíðar. Það hefur lengi loðað við okkur Íslendinga að við séum skammsýn og eigum erfitt með að gera langtímaáætlanir. Það er okkar veikleiki og við verðum að bæta okkur á því sviði.

sér. Nú er ríkisstjórnin að koma með fjölmargar aðgerðir og sveitarfélögin og það eru einhvern veginn allir um borð að reyna að róa og létta á. En þá spyr ég ráðherrann: Hvað finnst honum um

Það er væntanlegt frumvarp inn í þingið til þess að koma til móts við kostnað íþróttahreyfingarinnar á meðan öll starfsemi hefur legið niðri, enda skiptir hún gríðarlega miklu máli, ekki bara sem

Þessi atvinnuleysiskreppa sem við Íslendingar búum nú við bítur fólk misfast. Fyrirtæki í ferðaþjónustu verða illa úti og samfélögin sem hafa byggt upp atvinnulíf sitt og fjárfestingar í kringum hana, þar nefni ég Suðurnesin sérstaklega. Veitingageirinn, menningar- og listastarf og íþróttastarf hefur að sama skapi misst meginhluta tekna sinna en einhverra hluta vegna njóta þessir aðilar ekki nema brots af þeim sérstaka stuðningi sem ríkisstjórnin hefur reynt að setja á fót. Ég verð að segja að ástæða þeirrar stöðu er mér ekki alveg ljós. Kannski ráðherra geti varpað einhverju ljósi á það. Ef þetta mikla atvinnuleysi dregst á langinn þá vitum við að það ýtir undir margvísleg langvinn, félagsleg vandamál. Áhrif af langvarandi tekjumissi geta elt fólk í mörg ár, ekki bara neikvæð áhrif á eignamyndun og aukin skuldasöfnun heldur er líka bein fylgni á milli tekjumissis og heilsumissis, bæði andlegs og líkamlegs. vegna var sárt að horfa upp á ríkisstjórnina leggja fram fjárlög núna þar sem samningar Sjúkratrygginga við sálfræðinga eru ekki fjármagnaðir, líkt og Alþingi óskaði eftir eindregið síðastliðið vor.

Í heild má segja að núverandi ástæða varpi ljósi á ákveðið lykilvandamál. Hæstv. félagsmálaráðherra ber ábyrgð á úrræðum fyrir atvinnulaust fólk en ráðherrar annarra málaflokka hafa verkfæri til að vinna á grunnvandanum, verkfærin til að draga úr atvinnuleysinu með því að beina stuðningi í mótvægisaðgerðir sem hafa mest áhrif. Kristrún Frostadóttir hagfræðingur er meðal þeirra sem hafa gagnrýnt að stór hluti fjármagnsins sem settur hefur verið í umferð hafi runnið inn á fasteignamarkaðinn í stað þess að styðja við fólkið sem hefur orðið fyrir mesta tekjufallinu.

en ríkisstjórnin virðist ekki hafa skoðað hina hliðina á peningnum, þ.e. rétt námsmanna sem voru í vinnu fram að kreppunni og höfðu greitt í Atvinnuleysistryggingasjóð en eiga ekki rétt á stuðningi nú. Þetta er vinnandi fólk í námi. Þetta er að stórum hluta fjölskyldufólk sem stendur eftir réttindalaust og ráðalaust og enginn í ríkisstjórninni virðist svara kalli þess. Hvað gerist við þessar aðstæður? Fólk getur ekki framfleytt sér og flosnar úr námi og fær ekki vinnu því að það er enga vinnu að fá.

Nám sem skipulagt er samhliða starfi, og það geta verið allt að 22 einingar, er heimilt að stunda án þess að það skerði rétt til atvinnuleysisbóta. Þarna höfum við stigið ákveðin skref

Hins vegar varðandi hlutabætur og úthald til að þrengja og stytta. Ég næ ekki að svara þeirri spurningu en get vonandi tekið hana ef ég fæ ræðu hér aftur í lokin, forseti, eða ef forseti kannski tapar tökum á klukkunni eins og á mælendaskránni, þá get ég bætti við á eftir.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir. Fyrst varðandi það hversu margir eru að detta af bótum, hversu margir eru að klára bótarétt sinn. Ég er ekki nákvæmlega með þær tölur í handraðanum en almennt er það þannig næsta ár að það eru um 100 einstaklingar mánaðarlega, í upphafi ársins, sem eru að klára bótarétt sinn miðað við hvernig landið liggur núna í kerfinu.

greiningum til hv. þingmanns eftir þessa umræðu. Þær eru allar til því að við höfum verið að kortleggja þetta með sveitarfélögunum og félagsþjónustunni í landinu.

Þá er spurningin: Er það vegna þess að þeir gátu ekki unnið þá vinnu sem í boði var? Og hvað verður um þetta fólk? Það hlýtur að vera einhver ástæða fyrir því að fólk neiti að taka vinnu sem því er boðið.

við séum ekki að missa mikið af veiru inn í landið núna. Þetta er aðallega veira sem er í samfélaginu. Við höfum verið í umtalsverðum sóttvarnaaðgerðum til að vinna bug á henni. Ég held að við höfum

einhverju hefði maður viljað sleppa því að gera eða gera ekki. Ég held að það sé eðlilegt. En ég held að allir hafi verið að reyna að bregðast við af bestu getu og með bestu vitund við mjög sérstakar aðstæður í íslensku samfélagi.

bæði fyrirtæki, fólk og allir á meðan við bíðum eftir bóluefni sem getur aðstoðað okkur við að koma samfélaginu af stað. Ég held að það hafi skinið í gegn í þessari umræðu, eins og í samfélaginu öllu, að það eru allir orðnir þreyttir á ástandinu. Það eru allir orðnir hundleiðir á þessu ástandi og það er farið að bíta í okkur öll. Eina leiðin í þessu er að gera það sem við Íslendingar höfum alltaf gert vel, þ.e. að reyna að standa saman. Það er að reyna að komast í gegnum þetta, vegna þess að við vitum að þegar veiran fer niður þá fer sólin rísa á nýjan leik. Ég er sannfærður um að það er styttra í það en við höldum og íslensk þjóð verði fljótari að reisa sig við en margar aðrar vegna þess að við erum ansi kraftmikil. Við erum ansi dugleg og við erum tilbúin til þess að bregðast við aðstæðum. Það sýnir sagan okkur svo vel.

og auðvelda þeim að leita réttar síns og einfalda stofnanaumgjörð. Frumvarpið er í fullu samræmi við áherslur í nýsköpunarstefnu fyrir Ísland um að íslenskt regluverk ýti undir samkeppnishæfni og nýsköpun og að eignarréttur fyrirtækja og frumkvöðla yfir hugverkum og viðskiptaleyndarmálum verði verndaður í hvívetna. Hv. efnahags- og viðskiptanefnd hefur fjallað um málið og fékk á sinn fund Daða Ólafsson frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, Halldór Oddsson frá Alþjóðasambandi Íslands og Steinunni Pálmadóttur frá Samtökum iðnaðarins. Umsagnir um málið bárust frá Alþýðusambandi Íslands og Samtökum iðnaðarins. Þá barst nefndinni einnig minnisblað frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Með frumvarpinu er verið að innleiða

gegn ólögmætri öflun, notkun og birtingu þeirra. Auk þess er lögð til ríkari refsivernd viðskiptaleyndarmála en í gildandi lögum og afnám stjórnsýslueftirlits með öflun, notkun og afhjúpun þeirra.

Að framangreindu virtu leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með breytingunum sem lagðar eru til í því sérstaka þingskjali. Undir nefndarálit þetta skrifar sú sem hér stendur, Óli Björn Kárason, formaður nefndarinnar, Brynjar Níelsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Jón Steindór Valdimarsson, Ólafur Þór Gunnarsson, Willum Þór Þórsson og Oddný G. Harðardóttir.

Og eins og ég sagði áðan þá teljum við það í samræmi við nýsköpunarstefnu okkar. Ég ætla þó að geta þess að í umfjöllun nefndarinnar var svolítið talað um refsirammann. Það voru ekki allir sammála um mikilvægi hans eða hversu langt ætti að ganga. En hafa ber í huga í þeim efnum að auðvitað getur hér verið um verulega fjárhagslega hagsmuni að ræða þegar svo ber undir. Ég ætla líka að geta þess, virðulegur forseti, að við veltum því aðeins fyrir okkur

brotið er og hvaða afleiðingar það kann að hafa.

örlítið flóknar og erfitt að skýra þær en það sem málið snýst um í grunninn er takmörkun á tjáningarfrelsi fólks.

Þau tilvik, eins og þau koma fram í frumvarpinu, eru m.a. þegar um er að ræða einhvers konar lögmæta öflun. Og það sem frumvarpið gerir, sem er gott, að það býr til ramma fyrir lögmæta notkun og afhjúpun viðskiptaleyndarmála. Það er mjög mikilvægt vegna þess að í einhverjum tilfellum gæti það verið eitthvað sem varðar við lög eða hreinlega að einhver hafi

frá meiri hluta velferðarnefndar. Nefndin hefur fjallað um málið, eins og kemur fram í nefndarálitinu, og fengið til sín gesti og umsagnir, auk þess umsagnir bárust um málið á síðasta þingi og vann nefndin nokkuð í málinu þá. Með frumvarpinu er

um lækningatæki, og reglugerð ESB 2017/746 um lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi.

Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um að greina þyrfti skilmerkilega á milli hlutverks lögbærs yfirvalds annars vegar og tilkynntra aðila hins vegar. Að mati meiri hlutans er mælt með fullnægjandi hætti fyrir um hlutverk Lyfjastofnunar og tilkynntra aðila.

Jafnframt eru helstu verkefni stofnunarinnar talin upp með ítarlegum hætti. Í 27. gr. frumvarpsins og reglugerðunum er sérstaklega fjallað um tilkynntan aðila, hlutverk og ábyrgð hans sem og það ferli sem fylgja skal við tilnefningu hans. Hvergi kemur fram að Lyfjastofnun taki að sér hlutverk tilkynnts aðila eða ákvæði sem gefa það til kynna. Að mati meiri hlutans er því ekki þörf á að bregðast við þessu sjónarmiði. Einnig kom fram það sjónarmið að æskilegt væri að mælt yrði sérstaklega fyrir um þagnarskyldu starfsmanna Lyfjastofnunar.

með nægjanlegum hætti þagnarskyldu opinberra starfsmanna. Þau fela í sér að lagt er bann við því að starfsmenn Lyfjastofnunar miðli eða notfæri sér upplýsingar um málsatvik sem leynt eiga að fara og þeir hafa orðið áskynja um í starfi sínu eða vegna starfs síns, hvort sem það er fyrir tilviljun eða ekki. Brot á þagnarskyldu getur einnig falist í því að starfsmaður gerir ekki viðhlítandi ráðstafanir til þess að þagnarskyldar upplýsingar komist ekki til vitundar óviðkomandi.

sem frumvarpið leggur til að falin verði stofnuninni. Meiri hlutinn áréttar þó mikilvægi þess að gætt sé að málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttar til að stuðla að því að teknar verði lögmætar og efnislega réttar ákvarðanir sem stuðla að réttaröryggi borgaranna og lögaðila. Þá kom einnig fram það sjónarmið að skortur hafi verið á leiðbeinandi upplýsingum til kaupenda endurgerðra eða notaðra lækningatækja. Endurnot lækningatækja séu að aukast innan Evrópu og sjúkrahús og stofnanir hér á landi hafa keypt endurgerð og/eða notuð lækningatæki af fyrirtækjum erlendis, bæði innan og utan Evrópu. Skort hafi leiðbeinandi upplýsingar frá stjórnvöldum um hvaða tilskilin leyfi og gögn skuli fylgja með slíkum lækningatækjum, svo sem viðhaldshandbók og upprunavottorð tækja. Að mati meiri hlutans er mikilvægt

lækningatæki, endurnýtt eða endurnotuð, fari á milli manna. Þetta á bæði við um það þegar þetta kemur að utan og líka hér innan lands, að það er mikilvægt, teljum við, að það séu það séu fyrirliggjandi reglur um það með hvaða hætti eigi að taka á þessu og því er þetta heimildarákvæði sett inn. Í 3. mgr. 12. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um að upplýsingar og notkunarleiðbeiningar um tæki sem ætluð eru almenningi til notkunar skuli að jafnaði vera á íslensku. Við umfjöllun nefndarinnar kom fram það sjónarmið að slík krafa gæti verið réttmæt tilviki lækningatækja sem nýtt eru í umtalsverðum mæli á Íslandi, en annað gæti átt við þegar hugað væri að sjaldgæfari tækjum. Þýðingar og birtingar slíkra upplýsinga væru jafnan í höndum erlendra framleiðenda og hætta kynni að skapast á að stífar kröfur um íslenskar upplýsingar

Ráðherra er þó veitt heimild til að setja reglugerð um nánari útfærslu á ákvæðinu, þar á meðal reglur um á hvaða tungumáli notkunarleiðbeiningar skuli vera sem fylgja lækningatækjum sem ætluð eru almenningi til notkunar.

að færa lækningatæki til samræmis við þær kröfur sem gerðar eru til tækisins. Áður en gripið er til þeirra heimilda sem þar er að finna skuli stjórnvald fylgja þeirri málsmeðferð sem mælt er fyrir um í 3. þætti VII. kafla reglugerðanna sem og IV. og V. kafla laga um öryggi vöru og opinbera

Ákvæði frumvarpsins mælir því með ítarlegri hætti fyrir um málsmeðferð en gert er í núgildandi lögum. Fyrir nefndinni kom fram sjónarmið um að óljóst væri hvað fælist í kröfu 17. gr. frumvarpsins um að viðhald lækningatækis skuli framkvæmt af viðurkenndum fagaðilum sem hafa nauðsynlega fagþekkingu til að bera. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að í ljósi þess hve margbreytileg lækningatæki eru og þar af leiðandi kröfur um viðhald þeirra mismunandi væri ógerningur að skýra með nánari hætti kröfu ákvæðisins um nauðsynlega fagþekkingu. Slík krafa verði að ráðast af hverju lækningatæki fyrir sig. Þá er þess getið að umrætt ákvæði er samhljóða 17. gr. reglugerðar nr. 934/2010, um lækningatæki.

að heilbrigðisráðuneytið hefji þegar skoðun á því með hvaða hætti unnt væri að koma á gæðakerfi og miðlægri skráningu ígræddra lækningatækja í stað rafrænnar skrár hjá hverri heilbrigðisstofnun og starfsstofu, sambærilega þeim skrám

Leitað verði dæma frá nágrannalöndum, þar sem slíkir gagnagrunnar og kerfi hafa verið til í fjölda ára. Um þetta fór fram töluverð umræða í nefndinni og þykist ég vita að það séu a.m.k. einhverjar fleiri athugasemdir frá nefndarmönnum um þetta atriði sem kunna að koma fram við umræðuna.

taki þegar til við þá vinnu að skoða hvort hægt sé að ganga lengra í þessu og búa til þennan gagnagrunn. Slíkir gagnagrunnar eru þegar til a.m.k. á einhverjum Norðurlandanna þannig að þar eru fordæmi. Það kann að vera, og það er þess vegna sem nefndin leggur ekki til að ganga þá leið embætti landlæknis leggur til, að það séu fleiri atriði sem þarf að skoða og kannski víðtækara samráð sem þarf að hafa áður en að slík lagabreyting við gerð. Því er ekki gerður áskilnaður um breytingar þarna en þessi skýru skilaboð til ráðuneytisins eru í

en fyrirvari minn lýtur einmitt að því og þeirri umsögn embættis landlæknis sem ítrekuð var í lok október sl. er varðar miðlægan gagnagrunn um lækningatæki. Í umsögn embættis landlæknis, sem er það embætti á Íslandi sem hefur hvað víðtækasta þekkingu á þessum málaflokki, kemur kemur fram eindregin ábending um nauðsyn þess að setja á laggirnar einhvers konar miðlæga skráningu

Embætti landlæknis verði heimilt að nota skrána í eftirlitsskyni og þegar nauðsyn ber til með hagsmuni sjúklinga eða samfélags að leiðarljósi.“

stað. Um yrði að ræða skráningu niður á persónugreinanlega einstaklinga og að hægt yrði að kalla fram lista með upplýsingum um t.d. þá sem fengið hafa ígrætt tiltekið lækningatæki.“

Væntanlega er allur gangur á því hversu nákvæm skráningin er, en við skulum vona að hún sé mjög nákvæm hjá þessum aðilum og stofnunum.

þessum hætti. Miðlægur gagnagrunnur eða heimild landlæknis til miðlægs gagnagrunns er á fjölmörgum sviðum og er það skilgreint nákvæmlega í lögum um embætti landlæknis.

sem setja má í miðlægan gagnagrunn sem er í lögunum. Þarna eru nokkrir tölusettir liðir um hvaða heimild embætti landlæknis hefur til söfnunar slíkra upplýsinga í miðlægan grunn hjá sér.

að ein leið til fjármögnunar gæti verið að hluti þess eftirlitsgjalds sem Lyfjastofnun mun innheimta vegna þessara tækja, rynni til embættis landlæknis til reksturs þessa miðlæga grunns. Þetta er fyrirvari minn. Mér hefði þótt meiri bragur að því að velferðarnefnd myndi bara ljúka við þetta í staðinn fyrir að senda þetta til framkvæmdarvaldsins, af því að velferðarnefnd er hluti af löggjafanum og á að geta

En ekki var meiri hluti fyrir því og tel ég það miður, sérstaklega þar sem embætti landlæknis hefur ítrekað þessa eindregnu ósk sína.